Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні гості Верховної Ради України, шановні журналісти, шановні запрошені! Я вітаю вас, в першу чергу, з Днем Прапора! Ми сьогодні говорили про те, що це не просто прапор – це прапор перемоги, який сьогодні майоріє над Верховною Радою України. А дуже хотілося, щоб він майорів ще й над обласною державною адміністрацією в місті Донецьку, в місті Луганську,

У зв'язку з вимогою 165 народних депутатів України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, про скликання позачергової сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та згідно зі статтею 11 Регламенту Верховної Ради України сьогодні ми проводимо позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання. Народні депутати України запропонували розглянути на позачерговій сесії проект Постанови (реєстраційний номер 5775)

Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації. У позачерговому засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету Міністрів України, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду. Представники громадських організацій, представники засобів масової інформації. У позачерговій сесії Верховної Ради України беруть участь високоповажні іноземні гості, які перебувають з офіційним візитом на теренах нашої держави. Президент Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл. (Оплески)

Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі. Парламентська делегація Австрійської Республіки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Грузії, Естонської Республіки, Йорданського Королівства, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеральної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Румунії, Словацької Республіки, Турецької Республіки, Французької Республіки, Чеської Республіки, делегації Європейського парламенту, Парламентської асамблеї НАТО, Світового конгресу українців, голови дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Прошу ще раз привітати всіх гостей. (Оплески)

Прошу сідати, колеги. Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую, як завжди, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва кнопки "за" із застосуванням сенсорної кнопки. Всі готові реєструватись? Готові? Прошу реєструватись. У залі зареєстровано 272 народних депутатів України. Відповідно до статті 83 Конституції України позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання оголошую відкритою.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України до слова запрошується Голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков.

Ще раз добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні колеги з іноземних держав! Для нас сьогодні свято – День Прапора. Фактично цей рік наповнений святами, знаковими датами для нашої держави. Ми нещодавно з вами в цьому залі святкували 25 років ухвалення Конституції. Завтра ми з вами в цьому ж залі будемо святкувати річницю незалежності нашої держави, 30 років – це достатньо серйозний проміжок часу, ми пройшли його, пройшли Сім років тому частину нашої території, частину нашої землі, а головне – частину наших людей вкрали. І сьогодні ми продовжуємо боротися за те, щоб повернути і щоб справедливість була у світі. Але боротися одному завжди важко, тому ми повинні це робити разом, так як ми вміємо, якщо є бажання, в цьому залі працювати, так само ми повинні це робити разом з нашими друзями, разом з нашими партнерами. Кримська платформа, яка розпочинає свою роботу, вона повинна мати три складових, без жодної з них вона не буде працювати це парламентський вимір, це президентський напрямок і урядовий. Лише цими спільними зусиллями ми зможемо досягнути того результату, до якого прагнемо всі ми як в цьому залі, поза його межами і у всіх цивілізованих країнах світу, які знають що таке верховенство права, повага суверенітету та територіальної цілісності країни. Тому я дуже вдячний, що сьогодні тут присутні наші колеги, які долучилися до роботи Кримської платформи. Я сподіваюся, що через деякий час в цій ложі буде більше представників парламенту, тому що ми плануємо вести в постійному режимі діалог в рамках Кримської платформи в парламентському вимірі. І саме тому сьогодні, на вимогу народних депутатів, ми зібралися тут для того, щоб ухвалити постанову. Це старт великої справи, але ця справа завершиться перемогою. Тому за нашу перемогу. Дякую.

Шановні колеги, до слова запрошується президент Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл. Шановні пані та панове депутати,

я мав можливість разом з іншими приймати у вас в Україні, в Києві у значущій події

територіальну цілісність та інтегрованість. Ваш Президент пан Володимир Зеленський у своєму слові сказав, що у 1944 році ви пройшли геноцидом, трагедією, із вашої рідної території було депортовано кримських татар. Одночасно він висловив побажання, щоб це вже ніколи не повторилося, і казав, що він думав, що цього ніколи не станеться. На жаль, ситуація інакша, на сьогодні з власної території із півострова Крим виганяють громадян, які там росли, які там жили, які є українцями. Я, коли почув слова вашого Президента, то згадав про подію, яка відбулася в нас, у Чехословаччині, у 1938. На початку жовтня 38-го року були наші громадяни тоді, це були ще громадяни Чехословаччини, вигнані із своєї землі, із своєї рідної землі, де вони жили, тому що це вже була не наша земля, її анексувала гітлерівська Німеччина з двох причини. Першою причиною було те, що Гітлер мав намагання заволодіти всією Європою, Азією і цілим світом, в нього були величезні амбіції, це був диктатор та узурпатор. Другою причиною було те, тому я це і тут кажу, що тоді ще Чехословаччина мала угоди зі своїми друзями, з дружніми країнами, які зрадили її, не допомогли країні. І відбулася історична подія, яку називають міховська угода, в рамках міховської угоди регіон Судети відійшов до Германії, до Німеччини. Це було тому, що нас зрадили наші партнери, не підтримали тодішню Чехословаччину. Потім прийшла війна, загинули десятки мільйонів людей, а після війни завдяки об'єднаним військам нам повернули нашу територію. Дякуємо їм за це. Чому я це тут згадую? Згадую це тому, що, по-перше, ви можете покластися на те, що сучасна Чеська Республіка, добре знають, у якій ситуації ви зараз перебуваєте і добре знають, наскільки це важко, коли велика країна намагається порушити ваш суверенітет, анексувати якусь територію. І я запевнюю вас, що Чеська Республіка стоїть на вашій стороні. Тому що у нас немає іншої можливості ніж підтримувати один одного, ніж спільно боротися за нашу свободу, незалежність, свободу та демократію. А друга причина полягає в тому, що в даний момент вона важливіша ця друга причина. Після міховської угоди, про неї дуже багато писали. І одне речення, яке в очах чехів характеризує міховську угоду і стало причиною того, що рана в наших душах ще все глибока, каже, що міховська угода була про нас, але без нас. А я дуже б хотів і я дуже радий, що виникла Кримська платформа, щоб у випадку України цього не сталося, щоб питання про вас, про Україну, вирішувалося разом з нами. Тому що тільки так ми будемо вільними. Тільки так станеться те, що стануть леви, як казав пан Мустафа, шакали перестануть вити. Тримайтеся. Ми з вами.

Дякую, пане Президенте. До слова запрошується Голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі.

Я дуже зворушений за честь виступати перед вашим парламентом, від початку цього засідання, музика зворушила мене і прекрасне виконання національного гімну. Але я сьогодні теж був дуже емоційно вражений, я був дуже емоційно вражений тим, що, спільно зі своїми колегами швейцарського парламенту, біля могили невідомого солдата мав змогу покласти вінок під звуки військового оркестру. Я теж був колись командиром швейцарської армії і, коли ми повільно, крок за кроком, рухалися до цього величного монументу і кожен крок означає тривалість війни, страждання українського народу. Я усвідомив, які Я усвідомив, які страждання переніс український народ, ми цього ніколи не забудемо. Я також був зворушений пам'ятником біля меморіалу Голодомору, Я сам селянин, я сам фермер, я займаюся скотарством і вирощуванням зернових культур, і у мене була можливість покласти вінок із колосків. Я абсолютно усвідомлюю, що це означає – потерпати від голоду. Я ніколи не забуду цей день сьогоднішній і, звичайно, про це буду розповідати і своїм землякам. Від імені Швейцарії я хотів би подякувати Україні за ініціативу Кримської платформи, яку ми підтримуємо, і водночас я хотів би щиро привітати вас із 30 річницею народження вашої країни. Більше семи років минуло з моменту анексії Криму Російською Федерацією в порушення міжнародного права, а тому настав час об'єднати та активізувати зусилля України і міжнародного співтовариства для відновлення територіальної цілісності України та становища, що відповідає міжнародному праву. Для Швейцарії Крим був і залишається невід'ємною частиною України. Постраждалі від анексії – це насамперед місцеве населення, а також ті, хто були змушені Наявна інформація щодо ситуації з правами людини в Криму протягом останніх семи років змальовує неповну та похмуру картину, зокрема обмежується свобода вираження поглядів, свобода зібрань та об'єднань, чисельні обвинувальні вироки, зокрема кримським татарам, що виносяться на підставі російського антитерористичного законодавства і порушують права людини та верховенство закону. Управління Верховного комісара ООН з прав людини також критикує умови тримання під вартою, що в деяких випадках кваліфікується як жорстоке поводження. Крім того, згідно звітів ООН, мають місце тортури. Російська Федерація як окупаційна держава в Криму повинна виконувати свої обов'язки щодо забезпечення дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права. Кримська платформа покликана зробити конкретний внесок для поліпшення становища цих постраждалих людей і сприяти досягненню головної мети якомога швидше покласти край окупації. Дякую вам за увагу. Дякую, пане Президент, пане Голово, і від себе особисто, і від колег. І за сьогоднішні виступи у Верховній Раді України, і за ту підтримку, яку ми спостерігаємо з вашого боку, з боку ваших держав. Дякую ще раз. Переходимо до безпосередньої нашої роботи, шановні колеги. Надійшла заява про перерву з заміною на виступ. Петро Олексійович Порошенко. (Оплески) Шановні присутні! Дорогі міжнародні партнери! Шановні українці! Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об'єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. І ми щиро вдячні всім країнам, у тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Як українську армію ми з першого дня протистояння російському агресору щоденно творили і множили міжнародну коаліцію єдності і солідарності з Україною. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що про Крим і за Крим ми боролися з початку окупації із лютого-березня 2014 року. І до Кримської платформи міжнародна коаліція була створена і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спроби анексії Криму, який точно було, ця робота відповідальності Кремля нами була розпочата з березня. Тоді на площадці ООН було ухвалено резолюцію Генасамлеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамлеї нас підтримали. Без березневої резолюції 14-го року нам було б набагато важче. Так само було б важче, якби не було щорічних резолюцій Генасамлеї про стан справ, про стан прав людини в Криму, окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного, Азовського морів та інше, тим паче без Кримської декларації 18-го року Сполучених Штатів, так званої Декларації Помпео. Без рішень суду – Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об'єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки, і цього року провести

Переходимо до розгляду проекту Постанови (реєстраційний номер 5775). Шановні колеги, за попередньою домовленістю з депутатськими фракціями та групами у нас до 3 хвилин – виступ доповідача, до 3 хвилин – виступ від комітету. І оскільки достатньо щільний графік сьогодні в рамках і Кримської платформи, по 2 хвилини – кожна фракція та депутатська група. Немає заперечень? Дякую. До слова для доповіді запрошується один із ініціаторів внесення пропозиції Ахтем Зейтуллайович

Шановні колеги, шановна президія! Високоповажні гості і наші гості з Криму!

Розпочніть, будь ласка, час з початку. 16:29:20 ЧИЙГОЗ А.З. Так, ця постанова… Я почну з виступу Голови нашої Ради на Кримській платформі, де він чітко заявив про те, що ми створюємо парламентський вимір по Кримській платформі. Це дуже важливо. Ми вже демонстрували і суспільству в Україні, і мировому суспільству, що ми здатні об'єднуватись навколо Криму і вирішувати найважливіші завдання. І вони попереду є. І я впевнений, ми це зробимо. Але, вибачте, я зараз буду казати про наших ребят, про наших громадян, які приїхали вночі. Не зважаючи на тиск, спробу залякувань з боку ФСБ, вони приїхали. Це символізм тої боротьби, який демонструється в Криму нашими громадянами. І це важливо для нас! У них буде зворотний шлях. І ми, деякі з нас, знають, чим він завершується. Оцим терором і в'язнями, тюрмами, тюрмами, колоніями в Росії. Але, не зважаючи на це, ми будемо продовжувати боротьбу. І це основа повернення Криму до України. Це основа нашої боротьби, України, за Крим! Я впевнений, що вони від нас поїдуть ще сильнішими, тому що ці дії, які ми робимо в парламенті, вони надихають наших наших громадян, вони дають віру і найголовніше – надію, що Крим буде обов'язково звільнений. Слава Україні!

Сідайте, будь ласка. Від "Голосу" обов'язково виступить колега. Шановні колеги, доповідач один.

Шановний головуючий, шановні колеги, сьогодні до розгляду Верховною Радою України пропонується, внесений групою народних депутатів України, проект

щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації. Метою законопроекту є схвалення згаданого звернення, що дозволить посилити міжнародне співробітництво в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації. Залучення міжнародних організацій та їх парламентських органів, урядів та парламентів іноземних держав до роботи парламентського виміру Кримської платформи надасть додаткового поштовху в процесі деокупації тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні розглянув законопроект та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому з урахуванням пропозицій зауважень комітету. Тож, шановні колеги, прошу під тримати рішення комітету та ухвалити проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації із запропонованими комітетом змінами та доповненнями та з урахуванням техніко-юридичних правок. Дуже дякую за увагу. Дякую, Олександре Олександровичу. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Регламент до 2 хвилин.

Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, шановні наші міжнародні друзі! Депутатська група "Партія "За майбутнє" буде голосувати за цей проект постанови, закликаю весь український парламент проголосувати "за". Сьогодні не просто створюється новий міжнародний майданчик, сьогодні створюється новий міжнародний формат, яким Україна звертається до всіх наших міжнародних колег, міжнародних друзів, щоб вкотре наголосити: "Крим є український! Є, був і буде!". Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які сьогодні приїхали і показали підтримку нашої держави. Але я, звертаючись до вас, хочу наголосити, що Кримська платформа в історії розпочнеться з вбивства українського героя. Коли ви вчора приїхали до нас у Київ, вчора від кулі російського снайпера на лінії зіткнення в Донецькій області загинув наш військовослужбовець, і це відбувається кожного дня. У нас є одна проблема, вона називається: Російська Федерація. Росія забрала у нас Крим і намагається забрати Донбас. Ми звертаємося до вас, ми не просимо, щоб ви за нас нас воювали, ми воюємо самі. Але підтримуйте нас, підтримуйте нас дипломатичними методами, підтримуйте нас економічними можливостями. Ми воюємо не тільки за себе, ми воюємо за весь цивілізаційний світ. Ми показуємо, що Україна зараз за весь світ, будь ласка, так само і покажіть, що ви зараз поруч з Україною. І хотів би щоб сьогодні український парламент разом з нашими друзями загадав всіх загиблих, які загинули, захищаючи як український Крим, так і український Донбас.

Дорогі колеги, шановні гості! Є теми, які об'єднують наш парламент – це українська армія, це тема відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Згадаємо, на медалях "За повернення Криму" стоїть лютий 14-го року, це означає, що Путін розпочав свою ганебну операцію по крадіжці українських територій задовго до того дня, коли "зеленые человечки" увійшли до Криму. І честь для кожного українського політика зробити все для того, щоби Крим був деокупований, щоби там піднявся український прапор. вніс нову нагороду чи нову відзнаку "Легенда України". Так ось, легенда України в цьому залі – це Мустафа Джамілєв, це Ільмі Уме це легенди України, які сьогодні роблять все для того, щоби деокупувати Крим. (Оплески) А наша з вами задача, і користуючись цією можливістю, сказати всім нашим гостям про те, що на Кримській платформі, на кожній міжнародній зустрічі має звучати тема звільнення звільнення політв'язнів Кремля. Більше сотні кримських татар Путін сьогодні утримує в своїх в'язницях, діти кримських татар сьогодні не мають підтримки і соціальних гарантій держави. Наша з вами задача прийняти Закон про статус політв'язнів Кремля, щоб допомогти їм. І це дійсно та тема, яку розпочала наша команда, створюючи і реформуючи українську армію, створюючи і реформуючи дипломатичний фронт для того, щоб звільнити Україну Україну від ворога. Росія – це ворог, а Путін – самі знаєте хто. Я не буду повторювати хіт української армії, але його чув сьогодні весь світ. Крим – це Україна!

Дорогі друзі, щоб було порозуміння, коли Ахтем-ага каже як делегат Курултаю йти – ми йдемо. Тому сьогодні я хотів би всіх привітати з Днем Прапора. І якщо у вас є бажання приєднатись, будь ласка, тут немає опозиції або держави, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Це наш Крим, і ми будемо боротися за нього. Сьогодні був установчий саміт Кримської платформи. До нас приєднались вищі представники країн, плюс міжнародні організації. Я б хотів би подякувати від всіх людей, які зараз живуть в тимчасово окупованому Криму, сказати слова подяки за те, що вони приєдналися, за те, що вони не побоялися, і ми показали що ми як держава будемо боронити наші території, будемо битися на правовому полі, політичному полі, дипломатичному полі. Сьогодні тут присутні гості, делегати Курултаю і члени Меджлісу, які знають, які будуть переходити сьогодні наш адмінкордон і можуть бути Я дякую вам за те, що ви приїхали сьогодні і показали те, що Крим з нами. (Оплески) Це дуже величезний сигнал для всіх наших міжнародних партнерів, які повинні знати, що Україна спроможна як держава боронитися. І це сильна держава, держава, яка буде частиною Євросоюзу і держава, яка буде країною НАТО. Ми повинні завжди давати сигнали – це сигнал як внутрішньо, так і зовнішньо. Хотів би також додати колега. української держави Павло Скоропадський сказав, що Україна не може існувати без Криму, тому що це як тулуб без ніг, і вона має приєднатися на будь-яких умовах, чи від широкого злиття, чи на автономії, але в першу чергу це мають визначати кримці. І, ви знаєте, останнє. Севастополь – це далеко не город русских моряков, це гавань для наших Військово-Морських Сил. Вони повернуться обов'язково назад. Дякую, шановні колеги. Дякую. Будь ласка, сідайте. Сідайте, будь ласка. Дякую. підтримує проект заяви і звернення до Організації Об'єднаних Націй, міжнародних парламентських організацій, урядів і парламентів інших країн. Безумовно, ми всі розуміємо, ті, хто зібралися в цьому залі, ті, хто є громадянами України, що територіями і суверенітетом не торгують. Територія і суверенітет, як і безпека, як і права людини, як і демократія, є неподільними. Саме в цьому фракція "Батьківщина" вважає основний посил Кримської платформи. Говорячи про Крим також важливо, як і мої колеги вже згадали, не забувати і про Донбас. І постає питання: завершиться сьогоднішній день, завтрашній, а що буде післязавтра? Що ми будемо говорити, дивлячись в очі тим, хто зараз сидить на цій трибуні за межами ради? Давайте пам'ятати, що успішна зовнішня політика починається вдома. Тому є порядок денний, який має бути таким, що мирна інтеграція лише можлива тоді, коли рівень життя, рівень медицини, рівень освіти, добробут українців буде на 2-3 на 2-3 порядки вище за рівень життя в країні-агресора, за рівень життя тих, хто залишилися на окупованій території. Оце те, що має об'єднати зал незалежно від того, до якої політичної партії вони належать, або з якого регіону України вони походять. Для цього треба багато що зробити. Не лише закони, які приймаються. Але і робити так, щоб ці закони робилися разом. Не проти один одного, а разом. Тоді, дійсно, український парламент виконає свою місію і парламентський вимір Кримської платформи буде… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мезенцева Марія Сергіївна, правильно я розумію? Мезенцева Марія Сергіївна. Добрий день, шановні колеги, шановні іноземні партнері, шановні друзі. Сьогодні моє серце переповнюють емоції, воно б'ється не так звично як на різних позачергових засіданнях. Сьогодні ми говоримо про долю українського Криму. за ініціативи Президента в перший раз за сім років існування цієї проблеми окупації українського Криму ми змогли разом на на провладному рівні через вимір виконавчої гілки влади, законодавчої гілки влади, наших міжнародних партнерів по всьому світу, 46 країн сьогодні в серці нашої держави говорили про український Крим. Говорили непросто про територію. Говорили про 32 про 32 політичних в'язнів, які сидять в тюрмах за статтями тероризму, за злочини, які вони не скоїли, про 90 українських громадян, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації. Ми говоримо про сім'ї тих, хто сьогодні приїхав в Київ, хто сьогодні шукає правди. І парламентський вимір – це один з інструментів надати множинні, множинні підходи адвокатам, адвокатесам, правникам, сміливим захисникам прав людини, серед міжнародних інструментів також, Парламентська Асамблея Ради Європи, НАТО, ПАРЄ, які вже встановили підтримку Кримської платформи. Друзі, давайте далі рухатися із законопроектами, які вже отримали конституційну більшість і підтримку, це Закон про корінні народи, це денонсація того договору, який ми мали, про вільну економічну зону з "Кримом", давайте рухатися по гуманітарному напрямку. Ми, як парламент України, вітаємо ініціативу Президента, його лідерство в цьому процесі. Але, друзі, не забуваємо, це все про судьби і долі українців. Міжнародні партнери, низький уклін за вашу постійну підтримку, сльози радості сьогоднішнього дня. Дуже дякую, шановні колеги.

Шановний пане Голово, шановні гості, представники іноземних парламентів, дорогі депутати, дорогий український народе! Вже 30 років минає від того омріяного не одним поколінням українців величного дня, дня, коли до Верховної Ради було внесено синьо-жовтий прапор, цього величного дня, коли офіційно у багатьох куточках нашої держави замайоріли синьо-жовті пропори. За цих 30 років українська держава зробила багато кроків вперед, особливо під час Революції Гідності. окупант не спав, окупант анексував Крим, агресор розпочав війну на сході України і запустив маховик репресій проти українців. Сьогодні ж ми розпочинаємо новий етап, сьогодні ми вітаємо з першим самітом "Кримська платформа", саме Кримська платформа має стати тим реальним кроком для міжнародного дипломатичного тиску на окупанта і повернення територіальної цілісності України. Звичайно ж, ми наодинці не зможемо повернути Крим і призупинити агресора, тому сьогодні ми, Верховна Рада України, звертаємося до іноземних парламентів та до міжнародних парламентських інституцій із закликом посилення співпраці для боротьби з окупантом та відновлення територіальної цілісності України. Ми дякуємо вам, представникам іноземних делегацій парламентів, за те, що приїхали і підтримуєте нашу державу у боротьбі. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всі бажаючі виступили, переходимо до прийняття рішення. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 5775) про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-283 Рішення прийнято, постанова прийнята в цілому. Вітаю вас, шановні колеги. Оскільки Оскільки порядок денний на сьогодні в нас вичерпаний, але загалом ми з цього починаємо. Сьогодні ми пішли трохи іншим шляхом. Також в нас є колеги, в яких сьогодні День народження – це Володимир Анатолійович Воронов

Шановні колеги! Позачергову сесію Верховної Ради України оголошую закритою.